Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda Predlagatelj odluke je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar obrane Berislav Rončević. Izvolite! **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče! Vrlo kratko. Odlukom Hrvatskog sabora od 24. ožujka 2006. godine pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u mirovnim, u deset mirovnih misija. Ovom odlukom Hrvatski sabor je vezao rokom trajanja do 31. prosinca 2007. godine. Vlada Republike Hrvatske predlaže da Hrvatski sabor donese novu odluku kojom bi odobrio sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovih deset navedenih misija sa nešto izmijenjenim brojem pripadnika pripadnika kao maksimalnim brojem i da se ovom popisu doda još mirovna misija UN-a na Golanskoj visoravni sa, do tri pripadnika. O razlozima sada ne bi duže elaborirao jer su navedeni u pisanom materijalu koji ste dobili. I predlažem i da ova odluka ukoliko Sabor prihvati stupi na snagu 1. siječnja 2008. godine dakle sljedećeg dana po prestanku važenja postojeće odluke. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Poštovani gospodine predsjedniče! Odbor je na 102. sjednici održanoj 11. srpnja raspravljao o Prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda. I nakon rasprave koju je proveo jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda u tekstu kako je predloženo od predlagatelja odluke. Hvala lijepo. Hvala. Nema drugih prijavljenih. Zaključujem raspravu.